Spoštovani kolegice poslanke in kolegi poslanci, gospe in gospodje! Nadaljujemo s prekinjeno sejo zbora. Prehajamo na glasovanje zbora o predlogih odločitev. Glasovali bomo po naslednjem vrstnem redu: 15., 7., 8., 9., 11., 12., 13., 14. in 16. 16. točka dnevnega reda. Prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. Nadaljujemo s prekinjeno 15. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Sedemindvajsetega rednega letnega poročila Varuha človekovih pravic Republike Slovenije za leto 2021 s Poročilom Varuha človekovih pravic Republike Slovenije o izvajanju nalog državnega preventivnega mehanizma po Opcijskem protokolu h Konvenciji OZN proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju za leto 2021, s Predlogom priporočila. Amandmaji k predlogu priporočila niso bili vloženi. vloženi. Prehajamo na odločanje o Predlogu priporočila. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 7. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v okviru skrajšanega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo sprekinjeno 8. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji v okviru skrajšanega postopka. Ker v drugi obravnavi amandmaji k dopolnjenemu predlogu zakona niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu, predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 9. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij v okviru rednega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 26. oktobra 2022. Odločamo o amandmaju Vlade za novi 13.a člen. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 11. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij. Odločamo o naslednjem sklepu: Predlog zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

Navzočih je 78 poslank in poslancev, za je glasovalo 25, proti 51. (Za je glasovalo 25.) (Proti 51.) Ugotavljam, da zbor predlaganega sklepa ni sprejel, zato je zakonodajni postopek o predlogu zakona končan in ta točka dnevnega reda zaključena. Nadaljujemo s prekinjeno 12. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku. Odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku je primeren za nadaljnjo obravnavo.

Navzočih je 80 poslank in poslancev, za je glasovalo 60, proti 1. (Za je glasovalo 60.) (Proti 1.) Ugotavljam, da je zbor sklep sprejel, zato bo predlog zakona dodeljen v obravnavo Odboru za finance kot matičnemu delovnemu telesu. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo s prekinjeno 13. točko dnevnega reda, to je s prvo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi. Odločamo o naslednjem predlogu sklepa: Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o finančni upravi je primeren za nadaljnjo obravnavo. Glasujemo.

za je glasovalo 53, proti 27. (Za je glasovalo 53.) (Proti 27.) Ugotavljam, da je zbor sklep sprejel, zato bo predlog zakona dodeljen v obravnavo Odboru za finance kot matičnemu delovnemu telesu. S tem zaključujem to točko dnevnega reda.

Predlog zakona je v obravnavo zboru predložila Vlada. Predlog zakona je kot matično delovno telo obravnaval Odbor za zunanjo politiko, ki je zboru pisno poročal. Prijavljenih k razpravi ni. Matično delovno telo v okviru druge obravnave k predlogu zakona ni sprejelo nobenega amandmaja, zato prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

Predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor je 14. oktobra 2022 predlagal Državnemu zboru, da za sodnico Ustavnega sodišča Republike Slovenije izvoli dr. Nežo Kogovšek Šalamon. Za dopolnilno obrazložitev predloga dajem besedo generalni sekretarki Urada predsednika Republike Slovenije gospe Nataši Kovač. Izvolite. Spoštovana predsednica, spoštovane poslanke in poslanci! Predsednik republike je po odstopu in razrešitvi sodnika Ustavnega sodišča dr. Marijana Pavčnika z 31. decembrom letos na javni poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za to funkcijo prejel tri predloge. Predlagani kandidati so bili docentka dr. Neža Kogovšek Šalamon, izredni profesor dr. Andraž Teršek in dr. Andraž Zidar. Po opravljenih pogovorih s kandidati, presoji kandidatur in posvetovanjih s poslanskimi skupinami se je predsednik republike odločil, da Državnemu zboru za sodnico ustavnega sodišča predlaga docentko dr. Nežo Kogovšek Šalamon, doktorico znanosti, ki trenutno opravlja delo vodje Oddelka za ugotavljanje diskriminacije, svetovanje in zagovorništvo pri Zagovorniku načela enakosti, specializiranem samostojnem in neodvisnem državnem organu. Dr. Šalamonova je priznana raziskovalka na področju pravnih znanosti, višja znanstvena sodelavka, predavateljica in docentka za področje prava. Poleg znanstvenoraziskovalnega in strokovnega dela v praksi redno predava tudi kot nosilka predmeta medijsko pravo na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem. Njeno delo je vseskozi posvečeno zavzemanju za varstvo človekovih pravic, za pravno in socialno državo. Posebej se osredotoča na pravni položaj ranljivih, marginaliziranih in drugih manjšinskih skupin oziroma posameznikov, predvsem v razmerju do države in drugih nosilcev politične, družbene in siceršnje moči. To je mogoče razbrati tudi iz njene bogate dosedanje profesionalne poti. Magistrirala je na pravni fakulteti Univerze Notre Dame v ZDA, leta 2011 pa je doktorirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Že pred tem je v času šestmesečne prakse pri Human Rights Watch v New Yorku aktivno spremljala sojenja za vojna hudodelstva in hudodelstva proti človečnosti pred mednarodnim kazenskim sodiščem za nekdanjo Jugoslavijo. Deluje v Evropski mreži za boj proti rasizmu in nestrpnosti pri Svetu Evrope. Je dolgoletna članica Evropske mreže pravnih strokovnjakov na področju nediskriminacije. Dejavna je v mednarodni akademski in raziskovalni sferi, je članica International Law Association in posebej aktivna v njenih dveh mednarodnih odborih za človekove pravice v času izrednih razmer in za migracije ter mednarodno pravo. Šest let je vodila Mirovni inštitut in bila vodja prestižnih, uspešno zaključenih raziskovalnih projektov, ki jih je financirala Agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Njeno delo v tem času je bilo izrazito interdisciplinarno, saj se je poleg upravnega prava srečevala tudi s prvinami ustavnega, mednarodnega, evropskega, delovnega, socialnega, kazenskega in družinskega prava. To potrjuje tudi njena bibliografija, ki obsega prek 350 objav z različnih področij prava. S področja ustavnega prava je souredniško in soavtorsko sodelovala pri zborniku Izzivi ustavnega prava v 21. stoletju. Njena dela in članke je objavila vrsta priznanih domačih in mednarodnih založb in revij. O njenem poznavanju evropskega prava priča vrsta objav na področju svobode gibanja, migrantske ureditve in varstva pred diskriminacijo na ravni Evropske unije. V mednarodni akademski in raziskovalni sferi se je izkazala s številnimi udeležbami na konferencah na tujih univerzah, sodelovala pri mednarodnih projektih na univerzi, inštitutih v Gradcu, Londonu, Bruslju, Padovi, Trentu in drugod. V svojih delih in pri svojem delovanju v praksi izkazuje zmožnost naslavljanja najzahtevnejših pravnih vprašanj prek dobrega poznavanja nacionalnega pravnega sistema ter tudi z uporabo primerjalnih pravnih aktov. Kot je poudarila v javni predstavitvi v predsedniški palači, pri svojem delu sledi vrednotam strokovnosti, delavnosti, vestnosti, natančnosti in učinkovitosti. Človekove pravice razume v ustavnopravnem in mednarodnopravnem smislu, kar pomeni, da pripadajo vsem in da so vezane na človeka ter njegovo dostojanstvo. V primeru izvolitve se bo zavzemala za ohranjanje zaupanja ljudi v pravni sistem in v pravo nasploh, za ohranjanje pomembnega položaja ustavnega sodišča kot varuha pravic posameznika nasproti državi ter za dosledno varstvo temeljnih ustavnih načel. Predsednik republike meni, da bo dr. Neža Kogovšek Šalamon v primeru izvolitve lahko uspešno, prizadevno in z visoko stopnjo strokovne in osebne integritete opravljala odgovorno nalogo sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Hvala lepa. Najlepša hvala. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija. Za predstavitev poročila komisije dajem besedo predsednici Mandatno-volilne komisije kolegici Janji Sluga. Izvolite. Mandatno-volilna komisija je na 5. seji 20. oktobra 2022 kot matično delovno telo obravnavala Predlog za izvolitev sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ki ga je Državnemu zboru 14. oktobra 2022 predložil predsednik Republike Slovenije. Ustavno sodišče je sestavljeno iz devetih sodnikov, ki jih na predlog predsednika republike izvoli Državni zbor izmed pravnih strokovnjakov. Mandatna doba ustavnih sodnikov je devet let. Po poteku mandatne dobe ne morejo biti ponovno izvoljeni. Za sodnico oziroma sodnika Ustavnega sodišča je lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je pravni strokovnjak in je star najmanj 40 let. Sodnik Ustavnega sodišča je izvoljen, če zanj glasuje večina vseh poslancev. Iz predloga predsednika republike izhaja, da je Urad predsednika Republike Slovenije na podlagi poziva za zbiranje predlogov možnih kandidatov za sodnika Ustavnega sodišča v roku prejel tri predloge kandidatov. Predsednik Republike Slovenije se je odločil predlagati eno kandidatko izmed prijavljenih kandidatov, in sicer predlaga, da Državni zbor za sodnico Ustavnega sodišča na mesto sodnika, ki mu bo mandat prenehal z 31. decembrom 2022, izvoli dr. Nežo Kogovšek Šalamon. Predlog predsednika Republike Slovenije je pisno obrazložen, priloženo pa mu je tudi pisno soglasje kandidatke h kandidaturi. Na seji komisije je kot predstavnica predlagatelja sodelovala Nataša Kovač, generalna sekretarka v Uradu predsednika Republike Slovenije, ki je predlog ustno povzela. V razpravi so člani iz vrst opozicije med drugim izpostavljali neuravnoteženost sestave Ustavnega sodišča ter kandidatki očitali njeno preteklo delovanje in aktivnosti v okviru Mirovnega inštituta ter neustreznost njenega stališča zlasti glede problematike ilegalnih migracij ter napovedali, da kandidatke ne bodo podprli. Članice in člani iz vrst koalicije pa so izpostavili strokovnost kandidatke, zlasti na področju človekovih pravic, varstva pred diskriminacijo in vladavine prava, ter njen doprinos [zaradi] poznavanja tudi drugih področij, s katerimi se je kandidatka srečevala na svoji poklicni poti, k delu Ustavnega sodišča ter izrazili podporo. Generalna sekretarka v Uradu predsednika republike je pri tem ponovno poudarila, da je kandidatka primerna in da izpolnjuje vse pogoje. Po razpravi je Mandatno-volilna komisija sprejela naslednji sklep: Mandatno-volilna komisija predlaga Državnemu zboru, da za sodnico Ustavnega sodišča izvoli dr. Nežo Kogovšek Šalamon. Hvala lepa. Sedaj sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Dve poslanski skupini bosta podali svoje stališče. Prva ima besedo Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, v njenem imenu kolega Danijel Krivec. Izvolite. DANIJEL Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Lep pozdrav vsem prisotnim! Predsednik Republike Slovenije Državnemu zboru v izvolitev za sodnico Ustavnega sodišča predlaga dr. Nežo Kogovšek Šalamon. V življenjepisu dr. Neže Kogovšek Šalamon lahko med drugim preberemo, da je bila tudi višja znanstvena sodelavka in šest let tudi direktorica Mirovnega inštituta. Gre za skrajno levi inštitut, ki poveličuje jugoslovanski samoupravni socializem, zagovarja ideologijo sveta brez mej, pred kratkim pa so razburkali javnost s pozivom Vladi, naj takoj preneha dobavljati orožje Ukrajini, da bomo mi lahko čim prej v miru živeli. Dr. Neža Kogovšek Šalamon je kot pravna svetovalka delala tudi na Pravno-informacijskem centru nevladnih organizacij, tako imenovanem PIC, v Ljubljani, ki se je proslavil predvsem s svetovanjem ilegalnim migrantom, kako naj zlorabljajo slovenski azilni sistem. Sodelovala je torej z organizacijami, ki s svojimi aktivnimi posegi v podporo ilegalnim migrantom pravzaprav podpirajo delovanje v nasprotju z veljavno zakonodajo in spodkopavajo slovensko pravno državo. Glede na vse povedano je jasno, da kandidatka ni le kandidatka, ki jo, kot piše v predlogu predsednika republike, odlikujejo znanje, kvalifikacije in izkušnje, marveč je dr. Neža Kogovšek Šalamon pravzaprav leva politična aktivistka, ki skrajne ideje, v katere verjame, uresničuje skozi svoje vsakodnevno aktivistično delovanje. Nič narobe, boste rekli, vendar pa v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke menimo, da je za imenovanje v Ustavno sodišče, ki je najvišji organ sodne oblasti za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v državi ter varuh ustavnosti in zakonitosti, potrebno poleg visokih strokovnih kriterijev izpolnjevati tudi druge kriterije. Ustavno sodišče bi moralo biti sestavljeno iz najbolj kompetentnih ljudi, iz ljudi z najvišjo človeško, moralno in strokovno integriteto. V Sloveniji imamo veliko takšnih ljudi, predvsem pa ljudi, ki so pri dosedanjem delu izkazali visoko stopnjo integritete in uravnoteženosti v svetovnonazorskem pogledu. Po našem mnenju bi bilo potrebno med njimi iskati kandidate in kandidatke za ustavno sodišče. Sedem let je minilo od znamenite izjave nekdanje poslanke SMC, doktorice prava in danes predsednice okrožnega sodišča v Mariboru, ki je, nezadovoljna zaradi odločitve takratne sestave Ustavnega sodišča, napovedala menjavo ustavnih sodnikov in s tem politizacijo Ustavnega sodišča Republike Slovenije. V letih od takrat se je njena napoved žal uresničila. Z današnjo izvolitvijo predlagane kandidatke za ustavno sodnico se politizacija ustavnega sodišča, ki jo izvajajo politične stranke levega političnega spektra, nadaljuje. Tehtnica na ustavnem sodišču se bo iz dveh tretjin proti eni tretjini še globlje prevesila na levo oziroma se bo dvotretjinsko odločanje, ki smo mu bili priča v preteklih letih, še bolj okrepilo. Odločitev, ki jo boste danes sprejeli, je odločitev matematične večine v Državnem zboru. To bo le še ena izmed številnih političnih odločitev vladne koalicije, ki bo povzročila, da se bo na ustavnem sodišču v prihodnje zgodila še kakšna odločba, ki bo povozila voljo ljudi. To pa je zelo slaba popotnica za nadaljnje zaupanje ljudi v pravo in pravni sistem. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke z zaskrbljenostjo spremljamo glasovalni stroj vladne koalicije, ki ne samo na Ustavnem sodišču, pač pa tudi na vseh drugih področjih družbenega življenja brezkompromisno uvaja levo politično paradigmo. Menimo, da v luči demokratične in odprte družbe takšne ideološko enostranske odločitve niso dobre.

Hvala lepa, spoštovana predsednica. Spoštovana generalna sekretarka Urada predsednika republike, drage kolegice in kolegi! Pomembno je razumeti vlogo Ustavnega sodišča kot nepristranskega varuha ustavnih vrednot.

v parlamentu in v Vladi na eni strani in na Ustavnem sodišču na drugi strani v nazorskem pogledu blizu, spet stopa v ospredje nujnost, da bi bila na Ustavnem sodišču, seveda ob vrhunskih in moralno neoporečnih pravnih strokovnjakih, zagotovljena tudi kar največja možna uravnoteženost v ideološko-nazorskem pogledu. Zdaj je to nadvse pomembno. Zakaj je to pomembno? Zato da razsodbe tega najvišjega pravnega razsodišča s tem pridobijo na prepričljivosti, tudi kadar gre za ideološko zaostrena vprašanja, in da se tako zmanjša možnost, da o takem vprašanju poražena politična stran nato ne izraža pretirano svojega nezadovoljstva oziroma razočaranja. V sedanjem ustavnem sodišču je bil prav zdaj odhajajoči akademik in profesor dr. Marijan Pavčnik eden od tistih, ki so znali in zmogli v večini primerov odločati tako, da je Ustavno sodišče lahko kljub vsem težavam v temelju vendarle ohranjalo svoj ugled. Ob njegovem odhodu bi bila zdaj idealna priložnost, da sedanja, nova oblast pokaže svojo privrženost načelom pravne države tudi s tem, da vzpostavi nove standarde, ki bi pomenili vse drugo, kot izvolimo svoje, izvolimo naše ustavne sodnike. Na primer v stilu izjave nekdanje poslanke, zdaj predsednice Okrožnega sodišča v Mariboru, dr. prava Jasne Murgel, ki je decembra 2015 v silnem razočaranju nad izidom referenduma o noveli Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ki so jo volivci prepričljivo zavrnili, na Facebooku jasno napovedala menjavo ustavnih sodnikov in s tem politizacijo Ustavnega sodišča Republike Slovenije. V tem razmerju, v aktualnem razmerju politične moči bi pričakovali vsaj napoved Golobove vlade oziroma koalicije, da bo podprla vsakega strokovno in moralno vrhunsko kvalificiranega kandidata, ki ga bo zagovarjala, predlagala sedanja opozicija. S tem bi v Ustavnem sodišču dosegli vsaj relativno nazorsko uravnoteženost. Zato bi bil zdaj nujen še en korak da bi Golobova koalicija predlagala vsem parlamentarnim strankam podpis sporazuma, da bodo poslej ob volitvah novega ustavnega sodnika ali sodnice vedno vse skupno podprle kandidata oziroma kandidatko, ki bo ohranjal tako doseženo nazorsko uravnoteženost Ustavnega sodišča kot zadnjega razsodnika v najtežjih sporih. Na ta način nemške politične stranke že 75 let vzdržujejo ideološko nevtralnost in visok ugled svojega Ustavnega sodišča. Tri četrt stoletja. Ali smo česa podobnega morda vendarle zmožni tudi pri nas, torej razumeti vlogo Ustavnega sodišča kot nepristranskega varuha ustavnih vrednot in ne kot sredstva za prevlado nazorskih pogledov ene ali druge politične strani? Hvala gospodu Matevžu Krivicu, sodniku Ustavnega sodišča Republike Slovenije v prvi sestavi, ki je veliko pisal o tem, kakšno mora biti Ustavno sodišče Republike Slovenije, da bo uživalo maksimalni ugled in zaupanje. In hvala, da mi je dal izhodišča za argumentacijo, zakaj predlagane kandidatke za sodnico Ustavnega sodišča Republike Slovenije poslanke in poslanci Nove Slovenije ne moremo podpreti.

Ne, hvala, ampak bi prosila za malo več pozornosti. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin. Zdaj sledi razprava, imamo pa samo enega razpravljavca. Gospod Grims, beseda je vaša. Prosim za mir! Upam, da se vsi zavedate, kaj to pomeni. Da je treba spoštovati njene meje. Oseba, ki je pred nami, ki je danes tukaj kandidatka, je javno zagovarjala, da so meje preživet koncept, da jih ni, da ima vsakdo pravico priti, in jim je pri tem s tistim aparatom pravnega centra tudi seveda nesebično pomagala. Ampak, gospe in gospodje, to je nezakonito ravnanje, to veste. In gotovo veste tudi, da Ustava Republike Slovenije pravi v svojem 3. členu, da je Slovenija država vseh svojih državljank in državljanov, ki je utemeljena na trajni in neodtujljivi pravici slovenskega naroda do samoodločbe. Gospa, ki je pred nami, pa meni, da je koncept naroda preživet, da izhaja iz kroga, ki sploh zavrača koncept nacionalne države, pravi, zagovarja nekaj drugega, kot piše v slovenski ustavi. Nihče ne bo seveda zdajle trdil, da nekdo tisti trenutek, ko je izvoljen v ustavno sodišče, pozabi na svoje prepričanje. Vsakdo nese svoje prepričanje, svoje vrednote, svojo ideologijo s seboj. Ta gospa v ustavno sodišče zanesljivo ne sodi, ker so njena prepričanja v nasprotju z ustavnimi vrednotami, ki jih ščiti Ustava Republike Slovenije. Že itak je bilo Ustavno sodišče mišljeno kot kraj, takrat ko smo pisali ustavo, v katerem bi se zbrali ljudje, ki imajo največji ugled v pravni skupnosti in tudi največji ugled v najširši skupnosti, ki bi torej vlivali zaupanje ljudem, zato da bo Ustavno sodišče tisti dejanski branitelj njihovih pravic, človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Ta gospa očitno niti najbolj preprostega neizpodbojnega dejstva, da imamo po Ustavi Republike Slovenije vsi državljanke in državljani pravico živeti varno in da nobena pravica nobenega tujca ne more biti nad to pravico, ne razume, noče razumeti. Zato, gospe in gospodje, bo imenovanje take osebe v ustavno sodišče Republike Slovenije, ki je ob že zadnjih zgodbah z ideološkimi konstrukti izgubilo ogromen del svojega ugleda v javnosti, še zadnji žebelj v krsto ugleda institucije, ki bi morala uživati najvišjo stopnjo ugleda v javnosti. S tem spreminjate Ustavno sodišče v ideološko izpostavo ekstremne levice. Upam, da se zavedate, da to pomeni dejanski vsebinski konec Ustavnega sodišča v tem smislu, kot ga dela, kot ga daje, kot ga nalaga Ustava Republike Slovenije. Vaše posmehovanje temu, čemur smo zdajle bili priča, gospe in gospodje, priča o tem, da rušite državo, da jo uničujete in da to delate zavestno, kar je nesprejemljivo. Hvala lepa. Razpravo zaključujem. Tajno glasovanje o predlogu predsednika Republike Slovenije za izvolitev sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije bomo opravili skupaj s tajnim glasovanjem o 16.b in 16.c točki, in sicer takoj po opravljeni razpravi k 16.c točki dnevnega reda. Prehajamo na obravnavo Predloga za imenovanje člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja. Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je 14. oktobra 2022 predlagal Državnemu zboru, da na prosto mesto člana Sveta banke Slovenije - viceguvernerja imenuje dr. Primoža Dolenca. Besedo dajem generalni sekretarki Urada predsednika Republike Slovenije gospe Nataši Kovač za dopolnilno obrazložitev predloga. Izvolite. Predsednik republike je po sprejetem sklepu o razrešitvi viceguvernerke Banke Slovenije dr. Irene Vodopivec Jean na javni poziv za zbiranje predlogov kandidatov za to funkcijo prejel pet predlogov, in sicer so bili to mag. Jana Benčina Henigman, izr. prof. dr. Arjana Brezigar Masten, dr. Primož Dolenc, mag. Primož Simončič in mag. Sibil Svilan. Po opravljenih pogovorih in posvetovanjih z vodji poslanskih skupin se je predsednik republike odločil, da Državnemu zboru v imenovanje za viceguvernerja Banke Slovenije predlaga dr. Primoža Dolenca, doktorja ekonomskih znanosti, ki je od leta 2016 in do aprila 2022 že opravljal funkcijo viceguvernerja Banke Slovenije. Vmes je bil tudi namestnik guvernerja z vsemi pooblastili v času, ko Banka Slovenije ni imela guvernerja, od maja 2018 do začetka januarja 2019 pa je Banko Slovenije tudi samostojno vodil. V celotnem obdobju je svoje delo opravljal strokovno, transparentno in učinkovito, kar se je pokazalo tudi z zaupanjem dveh guvernerjev Banke Slovenije, ki sta mu v tem času zaupala funkcijo namestnika guvernerja. To funkcijo je opravljal do izteka mandata v aprilu letos. predčasni razrešitvi viceguvernerke je po pooblastilu guvernerja še naprej koordiniral enega od pomembnejših področij delovanja Banke Slovenije in tako ohranil tudi večino članstev in s tem odgovornosti v domačih in tujih odborih in institucijah. Pod njegovo pristojnostjo je tako tudi eden najbolj kompleksnih oddelkov Banke Slovenije, in sicer nadzor bančnega poslovanja. Dr. Primož Dolenc uspešno združuje izkušnje na področju teorije in prakse. Svoje praktične izkušnje je pridobival tako v javnem sektorju kot v poslovnem bančništvu, hkrati je večidel svoje kariere vzporedno deloval tudi v akademskem okolju, tudi kot redni profesor in znanstveni svetnik na Univerzi na Primorskem. Dr. Dolenc je izvrsten analitik in raziskovalec. Objavil je nekaj sto znanstvenih in strokovnih prispevkov, člankov, monografij, publikacij, vključno z dvema univerzitetnima učbenikoma s področja financ. Ima bogato poglobljeno znanje na dveh področjih, ki sta ključnega pomena prav za predlagano mesto, na področju financ in na področju trga dela. To mu omogoča sposobnost razumevanja, povezovanja in razvijanja različnih področij ekonomske teorije in prakse, kar je pomembna osnova za uspešno opravljanje funkcije, za katero Dr. Dolenca odlikujejo tudi dobre organizacijske sposobnosti, pridobljene v formalnih in neformalnih oblikah organiziranja in vodenja, ima prek 15 let vodstvenih izkušenj na različnih položajih. Na javni predstavitvi svoje kandidature je predstavil svoj pogled na aktualne zaostrene razmere, ki bistveno vplivajo tudi na vlogo in delo Banke Slovenije. Pri vodenju denarne politike je posebej poudaril pomen in zaveze Banke Slovenije zeleni preobrazbi. Nadzor nad bankami je bil poseben fokus njegovih prizadevanj v preteklem mandatu, med drugim je član najvišjih organov odločanja v dveh ključnih institucijah na tem področju na evropski ravni, Enotnega mehanizma nadzora, ki deluje v okviru Evropske centralne banke, in Evropskega bančnega organa, ki je regulatorni organ Evropske unije. Poudaril je, da se je uspešnost nadzorniških aktivnosti pokazala v pandemski krizi, ko nobena od bank ni zašla v finančne težave, depoziti so ostali varni, banke pa so opravljale svojo funkcijo finančnega posredništva. Podobno je tudi zdaj, ko je splošno prisotna negotovost zaradi znanih geopolitičnih razmer. Predvsem pa je izpostavil svojo osebno zavezo zavzemanju za poslanstvo Banke Slovenije, soustvarjanje stabilnega ekonomskega okolja za uspešnost Slovenije ter blaginjo te in prihodnjih generacij. Širok nabor profesionalnih kvalitet dr. Primoža Dolenca, njegovo dosedanje delo in zaveza k strokovnosti, transparentnosti in odgovornosti ter znanje in dolgoletne izkušnje tako v domačem kot širšem mednarodnem okolju

Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Tajno glasovanje o predlogu predsednika Republike Slovenije za imenovanje člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja bomo opravili, tako kot prejšnje, skupaj s tajnim glasovanjem o 16.a in 16.c točki, in sicer takoj po opravljeni razpravi k 16.c točki dnevnega reda. Imamo še 16.c točko dnevnega reda, prehajamo na obravnavo Predloga za izvolitev kandidata za sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu. Predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor je 14. oktobra 2022 za eno prosto mesto sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu Državnemu zboru predlagal dva kandidata, izmed katerih naj izvoli enega, in sicer kandidata dr. Marka Ilešiča in kandidata dr. Jureta Vidmarja. Zdaj za dopolnilno obrazložitev predloga ponovno dajem besedo gospe Nataši Kovač, generalni sekretarki Urada predsednika Republike Slovenije. Izvolite. NATAŠA KOVAČ Predsednik republike je s strani Ministrstva za pravosodje prejel predlog osmih kandidatur za mesto kandidata, o katerem danes odloča Državni zbor, in sicer so bili to dr. Matej Accetto, dr. Damjan Kukovec, dr. Marko Ilešič, prof. dr. Senko Pličanič, Miro Prek, dr. Saša Sever, Ana Stanič in prof. dr. Jure Vidmar. Dr. Accetto in dr. Kukovec sta pozneje od kandidature odstopila. Sodni svet je sklenil oblikovati stališče le o tem, kateremu kandidatu daje prednost, in ocenil, da sta najboljša kandidata dr. Marko Ilešič in Miro Prek, vse ostale kandidate pa ocenjuje kot primerne. Vlada Republike Slovenije je predsedniku republike posredovala sprejeto pozitivno mnenje za vse predlagane kandidate in kandidatko. Na podlagi vseh mnenj, presoje in posvetovanj z vodji poslanskih skupin se je predsednik republike odločil, da za eno mesto kandidata za sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu Državnemu zboru predlaga dva kandidata, dr. Marka Ilešiča in prof. dr. Jureta Vidmarja. Dr. Marka Ilešiča ni potrebno še posebej predstavljati. Je doktor znanosti s področja prava, dolgoletni sodnik Sodišča Evropske unije v Luksemburgu, eden najuglednejših pravnih strokovnjakov z bogatimi akademskimi in vodstvenimi izkušnjami. Kot sodnik Sodišča Evropske unije uživa izjemen ugled in nesporno spoštovanje, je večkratni predsednik senatov tega sodišča, eden od štirih sodnikov, ki je bil v zadnjih 16 letih največkrat določen za sodnika poročevalca v nekaterih najodmevnejših in najpomembnejših zadevah pred velikim senatom tega sodišča. Te so imele dolgoročne posledice in vpliv na spreminjanje evropske zakonodaje na nekaterih ključnih področjih našega vsakodnevnega življenja, na primer v znani sodbi v primeru Google Spain, s katero je sodišče pod njegovim vodstvom odločilo o tako imenovani pravici do pozabe oziroma izbrisa, ki jo evropska zakonodaja za varovanje osebnih podatkov sedaj tudi izrecno vsebuje. Aktiven je na pedagoškem in publicističnem področju in ohranja tesne stike z domačim pravnim okoljem. Vso poklicno kariero se ukvarja s civilnim, gospodarskim in mednarodnim zasebnim pravom, to pa so področja, s katerih izhaja večina sporov Evropskega sodišča. Njegova bogata bibliografija obsega kar 448 enot. Aktivno obvlada angleški, francoski, hrvaški, italijanski, nemški, poljski in srbski jezik, pasivno pa latinski, portugalski, španski in vse slovanske jezike. Z morebitno izvolitvijo bo lahko nemoteno nadaljeval sodniško delo, saj zanj ustni preizkus pred Odborom 255 ni potreben. Ta je omejen zgolj na formalni pisni pregled sodb in njegovega dela. Zaradi izjemnega strokovnega znanja in izkušenj, izkazanega nespornega odličnega poznavanja področja dela sodišča in izjemno visokega ugleda in spoštovanja, ki ga uživa, predsednik republike meni, da je dr. Ilešič primeren kandidat za predlagano mesto. Prof. dr. Jure Vidmar je redni profesor mednarodnega javnega prava in predstojnik katedre za mednarodno javno pravo na Pravni fakulteti univerze Maastricht na Nizozemskem. Doktoriral je na dveh univerzah, univerzi Salzburg v Avstriji in univerzi Nottingham v Veliki Britaniji. Odlikuje ga dolgoletna raznovrstna akademska karierna pot. Na univerzi Amsterdam je poučeval pravo človekovih pravic, na univerzi Oxford [je deloval] kot raziskovalec, eno leto je bil gostujoči član harvardske pravne šole. Sodeluje z inštitutom Maxa Plancka za mednarodno, evropsko in regulatorno procesno pravo v Luksemburgu. Med drugim je ad hoc sodnik na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu, član Stalnega arbitražnega sodišča v Haagu in član Harvard Kennedy School – Harvard University v Združenih državah. Vabljena predavanja je imel na najprestižnejših univerzah in konferencah po vsem svetu. Leta 2014 je bil v Veliki Britaniji kot doslej edini, ki mu angleščina ni materni jezik, izbran na drugo mesto pri podelitvi prestižne Birksove nagrade za izjemen prispevek k pravni znanosti. Sodeloval je tudi kot svetovalec odvetniške ekipe pred visokim sodiščem Anglije in Walesa ter vrhovnim sodiščem Združenega kraljestva. Je avtor številnih knjig in strokovnih člankov, na raziskovalnem področju se ukvarja s splošnim mednarodnim javnim pravom, pravom Evropske unije, človekovimi pravicami in pravno filozofijo. Govori več evropskih jezikov, med njimi angleško, nemško, francosko, nizozemsko in hrvaško. Predsednik republike meni, da je prof. Jure Vidmar zaradi svojega izjemnega strokovnega znanja in izkušenj in širokega poznavanja prava primeren kandidat za predlagano mesto. Prav tako predsednik republike Državnemu zboru predlaga, da za eno mesto kandidata za sodnika na splošnem sodišču izvoli enega izmed obeh predlaganih kandidatov. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog je obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na skupno izvedbo glasovanj o predlogu za izvolitev sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije, predlogu za imenovanje člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja in o predlogu za izvolitev kandidata za sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu. V skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o Ustavnem sodišču, petim odstavkom 37. člena Zakona o Banki Slovenije ter prvim odstavkom 7. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč Državni zbor o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča, o imenovanju člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja ter o izvolitvi kandidata za sodnika na na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu odloča s tajnim glasovanjem. V skladu s prvim odstavkom 92. člena Poslovnika Državnega zbora vodi tajno glasovanje komisija, ki jo sestavljajo predsedujoči ter štirje poslanci, ki jih izvoli Državni zbor. Predstavniki poslanskih skupin so mi že posredovali predloge za člane komisije, ki vodi glasovanje. To so gospod Franc Breznik Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, mag. Janez Žakelj Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, Predrag Baković Poslanska skupina Socialnih demokratov in dr. dr. Tatjana Greif Poslanska skupina Levica. Članica te komisije sem tudi jaz kot predsedujoča, pri delu komisije bo sodelovala tudi namestnica generalne sekretarke Jerneja Bergoč. Ali kdo takemu predlogu za sestavo komisije nasprotuje? Če ne, prehajamo na odločanje o sestavi komisije. Glasujemo.

V skladu s tretjim odstavkom 92. člena Poslovnika bodo poslankam in poslancem vročene tri glasovnice, in sicer tako, da pride vsak poslanec k mizi predsedujočega in pove svoje ime in priimek. Glasuje se tako, da se na glasovnici, s katero se glasuje o izvolitvi sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije, ter na glasovnici, s katero se glasuje o imenovanju člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja, obkroži beseda za ali proti. Na glasovnici, kjer sta za eno mesto kandidata za sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu navedena dva kandidata, pa se glasuje tako, da se obkroži zaporedna številka pred imenom tistega kandidata, za katerega se glasuje. V skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o Ustavnem sodišču bo predlagana kandidatka za sodnico Ustavnega sodišča izvoljena, če bo za glasovala večina vseh poslank in poslancev, to je 46 ali več. V skladu s petim odstavkom 37. člena Zakona o Banki Slovenije bo predlagani kandidat za člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja imenovan, če bo za glasovala večina vseh poslank in poslancev, to je 46 ali več. V skladu s prvim odstavkom 7. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč bo izvoljen tisti kandidat za sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu, za katerega bo glasovala večina vseh poslank in poslancev, to je 46 ali več Hvala za pozornost. Ali ne. V skladu s petim odstavkom 91. člena Poslovnika Državnega zbora je neizpolnjena glasovnica neveljavna. Neveljavna je tudi glasovnica, iz katere volja poslanke oziroma poslanca ni jasno razvidna, neveljavna je tudi glasovnica, na kateri sta za eno sodniško mesto navedena dva kandidata, če sta obkrožena oba. Glasovali bomo v dvorani v glasovalnih kabinah. Poslanke in poslanci boste izpolnjene glasovnice oddali v glasovalno skrinjico, ki bo v dvorani na mizi ob kabinah za glasovanje. Preden preidemo na izvedbo tajnega glasovanja, opozarjam na določbo drugega odstavka 92. člena Poslovnika Državnega zbora, ki določa, da med tajnim glasovanjem v dvorano nimajo dostopa osebe, ki niso udeležene pri glasovanju, zato te osebe pozivam, da dvorano v tem času zapustijo. Prehajamo na izvedbo tajnega glasovanja. Prosim poslanko in poslance, ki mi boste pomagali pri glasovanju, da se takoj zglasite v sobi 217, kjer bomo prevzeli volilni material. Glasovanje se bo pričelo ob 16.05 in bo trajalo do 16.25. Prekinjam 16.a, 16.b in 16.c točko dnevnega reda Ali lahko do konca povem? Hvala lepa. In 3. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 17.10. Hvala. Spoštovani poslanke in poslanci! Nadaljujemo s prekinjeno sejo in 16.a točko, to je z obravnavo Predloga za izvolitev sodnice Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Prebrala bom zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja o izvolitvi dr. Neže Kogovšek Šalamon za sodnico Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Glasovanje je bilo v prostorih Državnega zbora dne 27. oktobra 2022. Razdeljenih je bilo 82 glasovnic, oddanih je bilo 82 glasovnic, neveljavna je bila 1 glasovnica. Veljavnih je bilo torej 81 glasovnic. Za je glasovalo 53 poslancev, proti je glasovalo 28 poslancev. Na podlagi izida glasovanja je dr. Neža Kogovšek Šalamon z večino glasov vseh poslancev izvoljena za sodnico Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Prosim izvoljeno sodnico dr. Nežo Kogovšek Šalamon, da se nam pridruži. Izvoljeno sodnico Ustavnega sodišča Republike Slovenije dr. Nežo Kogovšek Šalamon prosim, da priseže pred državnim zborom.

Najlepše se vam zahvaljujem za izkazano zaupanje in za odgovornost, ki ste mi jo podelili s tem, ko ste me izvolili za sodnico Ustavnega sodišča Republike Slovenije. Pri delu na Ustavnem sodišču si bom prizadevala za varovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter za spoštovanje in varovanje temeljnih ustavnih načel, predvsem načela delitve oblasti in zaupanja v pravo. Najlepša hvala. Dr. Neži Kogovšek Šalamon se zahvaljujem za besede, ji čestitam in ji želim uspešno delo. Nadaljujemo s prekinjeno 16.b točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga za imenovanje člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja. Prebrala bom zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja o imenovanju dr. Primoža Dolenca za člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja. Glasovanje je bilo v prostorih Državnega zbora dne 27. oktobra 2022. Razdeljenih je bilo 82 glasovnic, oddanih je bilo 82 glasovnic, 2 glasovnici sta bili neveljavni. Veljavnih je bilo torej 80 glasovnic. Za je glasovalo 54 poslancev, proti je glasovalo 26 poslancev. Na podlagi izida glasovanja je dr. Primož Dolenc z večino glasov vseh poslancev imenovan za člana Sveta Banke Slovenije - viceguvernerja. Članu Sveta Banke Slovenije - viceguvernerju dr. Primožu Dolencu čestitam in mu želim uspešno delo. Nadaljujemo s prekinjeno 16.c točko, to je z obravnavo Predloga za izvolitev kandidata za sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu. Zapisnik o ugotovitvi izida glasovanja o izvolitvi kandidata za sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu je naslednji. Glasovanje je bilo v prostorih Državnega zbora dne 27. oktobra 2022. Razdeljenih je bilo 82 glasovnic, enako število, torej 82, je bilo oddanih. Neveljavnih je bilo 22 glasovnic. Veljavnih je bilo torej 60 glasovnic. Kandidata sta prejela naslednje število glasov. Dr. Marko Ilešič 48 glasov, dr. Jure Vidmar 12 glasov. Na podlagi izida glasovanja je z večino glasov vseh poslancev za kandidata za sodnika na Sodišču Evropske unije v Luksemburgu izvoljen dr. Marko Ilešič. Dr. Marku Ilešiču čestitam k izvolitvi in mu želim uspešno delo. delo. Prehajamo na obravnavo Predloga za imenovanje na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za imenovanje mag. Aleksandra Karakaša na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Za dopolnilno obrazložitev predlagatelja dajem besedo predsedniku Sodnega sveta gospodu Vladimirju Horvatu. Izvolite. Hvala lepa za besedo, gospa predsednica. Spoštovani gospe poslanke, gospodje poslanci, lepo pozdravljeni! Mag. Aleksander Karakaš je diplomiral na Pravni fakulteti v Ljubljani, pravosodni izpit pa je opravil leta 1992. Po opravljenem pravosodnem izpitu se je zaposlil kot strokovni sodelavec na oddelku za civilno sodstvo Višjega sodišča v Mariboru Fakultete v Mariboru. Znanstveni naziv magistra pravnih znanosti je pridobil z uspešnim zagovorom magistrske naloge z naslovom Bagatelno (kaznivo) dejanje – De minimis lex non curat? Sodniško funkcijo je nastopil leta 1997 na Okrajnem sodišču v Mariboru in leta 2004 napredoval na mesto okrožnega sodnika na Okrožnem sodišču v Mariboru. Na mesto višjega sodnika na Višjem sodišču v Mariboru je bil imenovan leta 2005, na položaj višjega sodnika svetnika pa leta 2011. Sodniško službo opravlja na kazenskem oddelku. Kandidat opravlja sodniško funkcijo na kaznovalnem področju že več kot 25 let, od tega več kot 17 let v funkciji višjega sodnika na kazenskem oddelku Višjega sodišča v Mariboru. Obenem je tudi širše strokovno dejaven. Poleg pridobljenega magistrskega naziva, s katerim je znanje s področja kazenskega prava na akademski ravni poglobil, je avtor večjega števila strokovnih člankov in znanstvenih prispevkov s področja kaznovalnega prava na konferenci doma in v tujini. Sodeloval je, in to bi rad še posebej poudaril, tudi pri pripravi komentarja splošnega dela Kazenskega zakonika ter bil aktiven v skupini avtorjev za izdelavo komentarja Zakona o kazenskem postopku. Kandidata je soglasno podprl kazenski oddelek Vrhovnega sodišča, torej vsi člani, sodnice in sodniki kazenskega oddelka Vrhovnega sodišča. Tudi predsednik Vrhovnega sodišča je v mnenju o ustreznosti kandidata izpostavil, da je izkušen dolgoletni in visoko strokoven sodnik, ki je imel v svoji karieri tudi akademske izkušnje. Zadev se loteva razmišljujoče, jasno artikulira svoja stališča, pri tem pa so njegovi pogledi z vidika razvoja prava teoretično zanimivi in inovativni. Je tudi avtor več strokovnih člankov in znanstvenih prispevkov. Sodni svet je s kandidati, torej tudi s predlaganim kandidatom, opravil razgovor. Njegov nastop pred člani Sodnega sveta je bil profesionalen, podajal je jasne odgovore ter zavzel trdna stališča glede strokovnih vprašanj in predvidenih sprememb sodniške in kazenske zakonodaje. Vse navedeno so pomembne kvalitete sodnika, ki bo v reševanje prevzel strokovno najtežja in večplastno zapletena pravna vprašanja, ki se obravnavajo na Vrhovnem sodišču. Na podlagi vsega povedanega Sodni svet predlaga Državnemu zboru v imenovanje mag. Aleksandra Karakaša. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija. Za predstavitev poročila komisije dajem besedo predsednici Mandatno-volilne komisije kolegici Janji Sluga. Izvolite. JANJA Mandatno-volilna komisija je na 5. seji 20. oktobra 2022 kot matično delovno telo obravnavala predlog Sodnega sveta za imenovanje mag. Aleksandra Karakaša na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Predlog Sodnega sveta je uvodoma povzel predsednik Sodnega sveta Vladimir Horvat. Povedal je, da je bil javni razpis za dve mesti vrhovnega sodnika na kazenskem oddelku Vrhovnega sodišča posledica neizčrpanosti dveh predhodnih razpisov, v okviru katerih sta bila Državnemu zboru v imenovanje predlagana dva kandidata za mesti vrhovnih sodnikov, ki pa v Državnem zboru nista prejela zadostnega števila glasov poslank in poslancev. Predsednik Sodnega sveta je izpostavil, da je imenovanje novih vrhovnih sodnikov potrebno tudi zaradi kadrovskih težav Vrhovnega sodišča, saj trenutno na kazenskem oddelku sodniško funkcijo opravljajo zgolj štirje sodniki. V zvezi s predlaganim kandidatom je izpostavil njegovo dolgoletno uspešno sodniško pot na področju kaznovalnega prava, visoko strokovnost, pa tudi širše strokovno udejstvovanje na strokovnih srečanjih in njegovo publicistično dejavnost doma in v tujini. Zaključil je, da so pri njem izkazane strokovne in osebnostne lastnosti, ki so zahtevane za sodnika na najvišji sodni instanci. V razpravi so člani Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke izpostavili, da je bil v preteklosti kandidat v Državnem zboru ob glasovanju na mesto vrhovnega sodnika že dvakrat zavrnjen. Ob tem so izrazili pomisleke glede njegovega preteklega dela in sojenja v enem od primerov v sojenju Francu Kanglerju. Člani poslanske skupine Svoboda so opozorili, da SDS očitno pričakuje, da bodo sodniki v konkretnih primerih sodili skladno z njihovimi pričakovanji in da je nedopustno utemeljevati podporo oziroma nepodporo kandidatu s posameznimi konkretnimi primeri, v katerih je kandidat sodeloval kot član senata, pri čemer zaradi tajnosti glasovanj ni znano, kako je posamezni član senata glasoval. Razprava tudi ne sme diskreditirati posameznih kandidatov, saj se s tem diskreditira tudi sodstvo kot celota in na ta način odvrača sodnike, da bi se za najvišja sodniška mesta sploh potegovali. Predsednik Sodnega sveta je ob tem dodatno pojasnil, da bi bilo zaželeno, da za najvišja sodniška mesta kandidira več kandidatov in ne zgolj štirje kot v primeru tega razpisa,

Mandatno-volilna komisija je po opravljeni razpravi sprejela sklep, s katerim predlaga Državnemu zboru, da na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o sodniški službi ter 112. člena Poslovnika Državnega zbora na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije imenuje mag. Aleksandra Karakaša.

Spoštovana predsednica, poslanke, poslanci! Sodni svet Državnemu zboru tokrat že tretjič v imenovanje na mesto vrhovnega sodnika predlaga Aleksandra Karakaša. Že tretjič zato, ker večina v Državnem zboru doslej več kot očitno ni zmogla zaupati stroki, ampak je kot prevečkrat doslej podlegla političnim interesom, pa čeprav gre za sodniški položaj, ki mu neodvisnost zagotavlja naša ustava. Že tretjič zato, ker večini v tem parlamentu doslej ni bilo pomembno, da gre za sodnika, ki ta poklic opravlja že skoraj četrt stoletja, ki je tudi širše strokovno dejaven, in da ga je kot ustreznega kandidata prepoznal tudi Sodni svet. Ne, večina v državnem zboru mu je tako pred šestimi leti kot lani podporo odrekla. In v SDS so celo odkrito priznali, nasprotovali so mu zgolj zato, ker ni sodil tako, kot bi si želeli sami. V Svobodi na tak način delovanja ne pristajamo. Zavezali smo se, da bomo strokovne presoje in odločitve spoštovali, da svojih pristojnosti ne bomo izrabljali za politizacijo. To, da zaradi političnih preigravanj o imenovanju ene in iste osebe na položaj vrhovnega sodnika odločamo že tretjič, je dokaz, da so spremembe nujne, zato smo predlagali spremembe ustave, ki bi pristojnost imenovanja sodnikov, ki jih predlaga Sodni svet, z Državnega zbora prenesle na predsednika ali predsednico Republike Slovenije. S tem bomo zmanjšali tveganje za politizacijo sodniške funkcije in vsebine na področju sodstva, ki so se v dosedanji praksi izkazale za neustrezne, spremenili in prilagodili ureditvi v primerljivih demokratičnih državah in parlamentarnih sistemih. Tako bomo utrdili uveljavitev načela delitve oblasti. Danes, ko je pristojnost imenovanja še v rokah Državnega zbora, bomo v Poslanski skupini Svoboda sledili strokovni presoji Sodnega sveta. Hvala. Hvala lepa. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke in v njenem imenu kolega Danijel Krivec. Izvolite. DANIJEL Hvala za besedo, spoštovana predsednica. Lep pozdrav kolegicam in kolegom! Predsednik Sodnega sveta je na seji Mandatno-volilne komisije in tudi danes povedal, da je Sodni svet po proučitvi razpisne dokumentacije in po opravljenem osebnem razgovoru s kandidatom mag. Aleksandrom Karakašem zaključil, da kandidat izpolnjuje vse strokovne in osebnostne lastnosti, zahtevane za sodnika na najvišji stopnji. Dejal je, da kandidata odlikujejo dolgoletne izkušnje s sojenjem, njegova publicistična dejavnost, čut za pravičnost s koncizno argumentacijo, publicistično in znanstvenoraziskovalno udejstvovanje ter nadpovprečna sposobnost artikuliranja pravnih misli. Žal predsednik Sodnega sveta v uvodni predstavitvi ni povedal, da sta o kandidatu za vrhovnega sodnika mag. Aleksandru Karakašu Mandatno-volilna komisija in tudi Državni zbor že dvakrat odločala. Prvič leta 2016 in drugič leta 2021. In obakrat smo poslanci predlaganega kandidata zavrnili. Proti predlogu smo obakrat glasovali tako poslanci desne kot leve politične provenience. Zakaj smo glasovali proti? Vsi poznamo primer, saj je bilo o njem veliko govora, zato naj le na kratko povzamemo. Vemo, da je šlo za politični proces, ko so gospoda Kanglerja obsodili na sedem mesecev pogojno, da so mu lahko odvzeli mandat državnega svetnika. In še številni drugi procesi, ki so bili sproženi proti njemu, vsi politični, ker so na višjih sodnih instancah vsi padli. Mag. Aleksander Karakaš je bil opozorjen na nepravilnosti in na nezakonitosti, ki so se dogajale pri sojenju gospodu Kanglerju. Na to sta ga opozorila sedanji sodnik Evropskega sodišča za človekove pravice dr. Marko Bošnjak, takrat odvetnik gospoda Kanglerja, ter tudi nekdanji ustavni sodnik dr. Ciril Ribičič in je kljub temu krivo sodil. Sodbo višjega sodišča je v nadaljevanju postopka razveljavilo Vrhovno sodišče, ki je očitalo kršenje ustave v delu, ki govori o zagotovitvi enakih dokaznih standardov. Kandidat, ki ga Sodni svet že tretjič predlaga za sodnika Vrhovnega sodišča, je dokazano kršil človekove pravice. Kolegice in kolegi, na mestu je torej vprašanje, kolikokrat mora nekdo kršiti človekove pravice, da bo predlagatelj, torej Sodni svet, to sprejel kot dejstvo in takšnega predloga ne bo več predlagal. Razlage, da je o predmetni zadevi sodil senat več sodnikov, so izgovor in za našo poslansko skupino nesprejemljive. Tega predloga ne bi smelo biti. Ne da ga ni mogoče podpreti, sploh ga ne bi smelo biti. Takšen, kot je, žal še dodatno ruši integriteto pravosodja v tej državi. V Državnem zboru pogosto slišimo besede o spoštovanju pravne države in človekovih pravic. V Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke upamo, da boste vsi, ki prisegate na te resnično temeljne postulate vsake demokratične države, besedo prelili v dejanja in glasovali proti predlaganemu kandidatu. Danes so vsi očitki o kršitvah človekovih pravic v sodnih postopkih in tudi v postopku pred višjim sodiščem, kjer je sodil predlagani kandidat za vrhovnega sodnika, dejstvo. Proti gospodu Kanglerju so bili vsi sodni postopki izgubljeni, kar pomeni, da so te kršitve dobile zaključek. Niso bile samo hipoteze, da se je dogajalo kršenje v postopku, ampak je bilo to zaključeno na sodni ravni in ne v političnem smislu. Poslanke in poslanci Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke bomo zato tudi tokrat glasovali tako, kot smo v predhodnih dveh glasovanjih že glasovali, torej proti predlogu za imenovanje mag. Aleksandra Karakaša na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Hvala lepa. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih Skupin. Sledi razprava predsednika Sodnega sveta gospoda Vladimirja Horvata. Izvolite.

Kot sem rekel, kratek bom. Sodni svet je v vsakem posebnem primeru do sedaj upošteval zgolj strokovne kriterije. To sem poudaril tudi v današnji obrazložitvi predloga. Če bi odločal kakorkoli drugače, torej mimo strokovnih razlogov, potem bi zašel v polje, ki ne pritiče Sodnemu svetu, torej ne na podlagi strokovnih kriterijev, temveč na podlagi morda političnih kriterijev ali kakršnihkoli drugih kriterijev, ki niso določeni v zakonu. Ne samo v Zakonu o sodnem svetu, ampak tudi v drugih zakonih. Še enkrat, Sodni svet ne izbira izvoljivih kandidatov, temveč izbira strokovne kandidate. In tako bo ravnal tudi v bodoče. Kar zadeva sodelovanje mag. Karakaša v postopkih, ki ste jih omenjali. On je dejansko sodeloval v senatih. Kako je on odločal, je seveda drugo vprašanje. Iz dokumentacije, ki jo je imel na razpolago Sodni svet, to ne izhaja. Torej, ne izhaja to, kako je on odločal v posamičnih primerih. Kot veste, so se posamezni postopki končali na različne načine. Na koncu so se končali na podlagi ustavitve postopkov, vendar to avtomatično še ne pomeni, da je kandidat kršil oziroma da je izkazano, da bi kandidat kršil človekove pravice. Poleg tega bi pa rad poudaril, da je kršitev ustavnih pravic – bom raje rekel ustavnih pravic – mnogokrat prisotna ne samo med sodniki v našem sodnem sistemu, ampak tudi v v drugih državah, v drugih sodnih sistemih tudi demokratičnih držav. Vendar pa je v sistemu pravnih sredstev, tako rednih kot izrednih pravnih sredstev, vsaka sodba sodišča podvržena preizkusu višjih sodišč. V teh primerih Vrhovnega sodišča in seveda tudi Ustavnega sodišča. Toliko. Hvala lepa. Hvala lepa. Zaključujem razpravo. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se na sodniško mesto vrhovnega sodnika na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije imenuje mag. Aleksander Karakaš. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga za izvolitev v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Škofji Loki. Sodni svet je Državnemu zboru predložil predlog za izvolitev Maje Kragelj v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Škofji Loki. Predlog je kot matično delovno telo obravnavala Mandatno-volilna komisija, ki je zboru pisno poročala. Prijavljenih k razpravi ni, zato prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v sodniško funkcijo na sodniško mesto okrajne sodnice na Okrajnem sodišču v Škofji Loki izvoli Maja Kragelj.

Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o imenovanju dveh članov Državne revizijske komisije.Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni. Odločamo o predlogu sklepa, s katerim se za dobo osmih let od dneva, ko nastopita funkcijo, za člana Državne revizijske komisije imenujeta mag. Zlata Jerman in Igor Luzar. Glasujemo.

Navzočih je 75 poslank in poslancev, za jih je glasovalo 60, proti nihče. (Za je glasovalo 60.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o imenovanju člana Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije. Predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni. Zato zdaj odločamo o predlogu sklepa, s katerim se v Svet za elektronske komunikacije Republike Slovenije izmed različnih strokovnjakov s področja elektronskih komunikacij imenuje Matija Lepša, in sicer za preostanek mandatne dobe sveta, imenovanega s Sklepom o imenovanju članov Sveta za elektronske komunikacije Republike Slovenije z dne 28. 5. 2021. Glasujemo.

Prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o razrešitvi članice in imenovanju dveh članov Statističnega sveta Republike Slovenije. Tudi ta predlog sklepa je v obravnavo zboru predložila Mandatno-volilna komisija. Prijavljenih k razpravi ni. ni. Odločamo o predlogu sklepa, s katerim se v Statističnem svetu Republike Slovenije razreši članica Mateja Udovč, za člana pa se za dobo štirih let imenujeta Monika Pekošak in mag. Borut Peršolja. Glasujemo.

za je glasovalo 75, proti nihče. (Za je glasovalo 75.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je sklep sprejet. Obravnavamo Predlog sklepa o razrešitvi in imenovanju podpredsednika Odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Predlog sklepa je pripravljen na podlagi predloga Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa, s katerim se v Odboru za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo razreši podpredsednik mag. Branko Grims, za podpredsednika pa imenuje Žan Žan Mahnič. Glasujemo.

sprejet. Prehajamo na obravnavo Zahteve skupine poslancev, da v skladu z desetim odstavkom 21. člena Poslovnika Državnega zbora Državni zbor odloči o odločitvi Kolegija predsednice Državnega zbora, s katero je bil sprejet Sklep o spremembah Sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora. Kolegij predsednice Državnega zbora je na 18. seji 21. oktobra 2022 sprejel Sklep o spremembah Sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora. Na podlagi desetega odstavka 21. člena Poslovnika Državnega zbora je skupina poslank in poslancev s prvopodpisano Jelko Godec 26. oktobra 2022 da Državni zbor odloči o odločitvi Kolegija predsednice Državnega zbora, s katero je bil sprejet Sklep o spremembah Sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora. Prehajamo na obravnavo navedene zahteve. Želi morda predstavnik vlagatelja zahteve za odločanje o odločitvi kolegija besedo za predstavitev zahteve? (Da.) Izvolite, mag. Karmen Furman. MAG. Hvala za besedo. Kolegij predsednice Državnega zbora je na 18. seji 21. oktobra 2022 sprejel Sklep o spremembah Sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora, na podlagi katerega so bila razdeljena delovna mesta ter mesti predsednika in podpredsednika v Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. Gre za odločitev Kolegija predsednice Državnega zbora Republike Slovenije, ki je v ponovnem nasprotju s četrtim in šestim odstavkom 33. člena Poslovnika Državnega zbora. Navedena odstavka določata, da mora kolegij ob določitvi števila članov vseh delovnih teles, ki pripadajo posamezni poslanski skupini, upoštevati velikost, to je število članov posamezne poslanske skupine, ob določitvi mest v posameznem delovnem telesu pa mora Kolegij predsednice Državnega zbora Republike Slovenije upoštevati tudi razmerje med poslanci vladajoče koalicije in poslanci opozicije. Poslovnik Državnega zbora ob zapisanem v četrtem odstavku 33. člena še dodatno določa, da se vsaki poslanski skupini praviloma zagotovi vsaj eno mesto v vsakem delovnem telesu. Ker je Kolegij predsednice Državnega zbora Republike Slovenije s sprejetjem Sklepa o spremembah Sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora, namerno kršil Poslovnik Državnega zbora, na podlagi desetega odstavka 21. člena Poslovnika Državnega zbora poslanke in poslanci Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke zahtevamo, da o navedeni odločitvi kolegija odloči Državni zbor. Hvala. Hvala lepa. Skladno z določbo desetega odstavka 21. člena Poslovnika Državnega zbora Državni zbor o odločitvi kolegija odloči brez razprave in obrazložitve glasu. Zato zdaj prehajamo na odločanje o Sklepu o spremembah Sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora, kot ga je na 18. seji 21. oktobra 2022 sprejel Kolegij predsednice Državnega zbora. Glasujemo.

Ker je bil sklep sprejet, prehajamo na obravnavo Predloga sklepa o izvolitvi predsednika, podpredsednika in članov Komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb. FURMAN (PS SDS): V tem primeru v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke v skladu z drugim odstavkom 65. člena Poslovnika napovedujemo, da pri glasovanju o predloženem sklepu ne bomo sodelovali. Namreč, predlog sklepa je pripravljen s kršitvijo poslovniških določil, konkretno četrtega in šestega odstavka 33. člena Poslovnika, nasprotju pa je tudi s samim razrezom predsedniških in podpredsedniških delovnih mest, ki pripadajo posameznim poslanskim skupinam, ki ga je pripravil in poslanskim skupinam tudi posredoval Kabinet predsednice Državnega zbora dne 19. 5. 2022. Namreč, na podlagi prav tega razreza, ki pa je v skladu s poslovnikom, naši poslanski skupini pripada šest predsedniških in 16 podpredsedniških delovnih mest. Zato smo tudi na predsednico Državnega zbora takrat že naslovili predlog za zapolnitev teh šestih predsedniških in 16 podpredsedniških delovnih mest, ki bi

ko je bil z vaše strani sprejet oziroma podprt amandma Poslanske skupine Nova Slovenija. Takrat ste predsedniško mesto v Komisiji za nadzor javnih financ, ki po poslovniku pripada eni od opozicijskih strank, mimo dogovora z največjo Poslansko skupino Slovenske demokratske stranke dodelili Poslanski skupini Nova Slovenija. Z današnjim predlogom sklepa pa ponovno zavestno kršite iste člene poslovniških določil. Predlog sklepa ste pripravili celo tako, da ste Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke, ki bi ji po poslovniku vsaj v tem primeru moralo pripadati mesto predsednika v Komisiji za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb, popolnoma odrekli možnost sodelovanja v tem delovnem telesu. Po vašem predlogu sklepa namreč naša poslanska skupina v Komisiji za nadzor varnostnih in obveščevalnih služb sploh nima predvidenega svojega člana, čeprav Poslovnik v 33. členu določa, da se vsaki poslanski skupini zagotovi vsaj eno mesto v delovnem telesu. Zato Zato v Poslanski skupini Slovenske demokratske stranke v skladu z drugim odstavkom 65. člena Poslovnika napovedujemo obstrukcijo, saj v naši poslanski skupini pri takšnem glasovanju, ko se kršijo temeljne poslovniške določbe o delovanju Državnega zbora in delovnih teles, ne želimo in

Ima še kdo mogoče kaj? (Ne.) Kolegij predsednice Državnega zbora je na 1. seji 24. maja 2022 sprejel Sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora, v katerem je med drugim določil, koliko mest ima v komisiji posamezna poslanska skupina ter kateri poslanski skupini pripadata mesti predsednika in podpredsednika. A ker Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke predlogov za mesta, ki so ji skladno z navedenim sklepom pripadala, ni posredovala, Državni zbor komisije ni mogel izvoliti. Kolegij predsednice Državnega zbora je na 18. seji 21. oktobra 2022 na podlagi predloga poslanskih skupin Svoboda, Socialni demokrati in Levica odločal o sklepu o spremembah Sklepa o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih Državnega zbora in o določitvi poslanskih skupin, ki jim pripadajo mesta predsednikov in podpredsednikov delovnih teles Državnega zbora, in ga sprejel. Na podlagi sprejetega sklepa so začasno, to je do odločitve Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, da bo sodelovala v Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, Poslanska skupina Svoboda, Poslanska skupina Socialnih demokratov, Poslanska skupina Levica in Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati sporočile predloge za predsednika, podpredsednika in člane navedene komisije. Glede na prejete predloge je pripravljen predlog sklepa. Sledi predstavitev stališč poslanskih skupin. Prva ima besedo Poslanska skupina Nova Slovenija – krščanski demokrati, v njenem imenu kolega Jožef Horvat. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana gospa predsednica. Drage kolegice in kolegi! V naši državi imamo Zakon o parlamentarnem nadzoru varnostnih in obveščevalnih služb. Ta zakon se že pol leta ali pa, če sem bolj točen, pet mesecev ne izvaja in to ni dobro. To ni dobro. Posebej zato ne, ker ima vladajoča koalicija izjemno moč, izjemno udobno večino. Nova Slovenija je za to, da je odgovorna opozicija in da se zakoni spoštujejo. Zato bomo ta sklep tudi podprli. Na vas, spoštovana koalicija, in na vas, spoštovana gospa predsednica Državnega zbora, pa je naloga, da peljete dialog z največjo opozicijsko stranko Slovensko demokratsko stranko, da se te zadeve, te razmere v Knovsu uredijo. Takoj ko bo Poslanska skupina SDS predlagala svoje člane za Knovs, tudi predsednika, bomo mi sestopili in bomo imeli v Knovsu samo enega člana ali bolj točno podpredsednika. Gre torej za začasno, upam, da začasno, odločitev in upam tudi, da bomo kmalu te zadeve s pomočjo koalicije razrešili. Hvala lepa. Hvala lepa. Besedo ima sedaj Poslanska skupina Svoboda in v njenem imenu mag. Borut Sajovic. Izvolite. Hvala lepa, spoštovana predsednica, za besedo. Kolegice in kolegi, slovenska javnost! So trenutki, ko je treba dati prednost državotvornosti pred neskončno politizacijo in oviranjem. Za kaj gre? Zaradi užaljenosti pri razdelitvi predsedniških in podpredsedniških mest, ki so bila razdeljena v skladu s poslovnikom, ena od poslanskih skupin noče prevzeti svojega dela odgovornosti pri tako pomembnem organu, kot je nadzor varnostnih in obveščevalnih služb. Praktično vsak dan slišimo trditev, ki očitno ne zdrži – da se varnostna situacija poslabšuje, da Slovenijo in Evropo destabilizirajo migranti, ki z Vzhoda z letali prihajajo v Beograd, potem pa nadaljujejo pot proti Evropi. In da stranka, ki ji pripadajo mesta v tem pomembnem organu, le-teh noče zasesti. Meni se to zdi nedržavotvorno, nezaslišano in nerazumljivo. Najhujše pri tej zadevi pa je slišati sprenevedanje, ki smo ga slišali pred glasovanjem, točko nazaj. Poslanski skupini SDS je bilo to mesto ponujeno javno vsaj trikrat. Prvič že maja 2022. Takrat je imelo prednost, kdo bo sedel na kakšnem mestu v kateri komisiji, prednost pred državno varnostjo. Resnično nerazumljivo. V tej državi se tudi ne moremo obnašati tako, kot da imamo dva poslovnika, enega za takrat, ko si v vladni koaliciji, in drugega, ko si v opoziciji. To preprosto ne gre. Je pa seveda kar malce nelagodno, ko živimo v času, ko vse ostane, ko je vse zapisano in ko očitno nekaterim spomin hitro bledi. Se mogoče spomnite prejšnjega mandata, kako so bila v tem organu in v drugih organih razdeljena delovna mesta? Koliko časa nepovezani poslanci, ki jim po poslovniku pripadajo niso prišli do mest v odborih, kaj šele do kakšnih predsedniških in podpredsedniških mest? Se kdo še spomni, kaj pomeni to: Konkretno? Konkretno je imela še enkrat tolikšno število mest in zastopanosti v pomembnih, ključnih odborih, kot je imela poslancev. Še in še bi se dalo o tem govoriti. Ker v tej državi veliko in radi tvitamo, zapisi na Twitterju pa ostanejo, preberem samo enega. Avtor je nekdanji vodja Poslanske skupine SDS Danijel Krivec, zapis pa je iz leta 2020, točno z 28. aprila, ko je stranka SDS vodila Vlado in je bila glavna koalicijska stranka. Takole je zapisal naš spoštovani kolega: »Parlamentarna praksa je, da imajo pri sestavi delovnih teles prednost koalicijske poslanske skupine. V vseh sestavah parlamenta je bilo tako, pa do sedaj tega ni še nihče problematiziral. Ni šlo za izsiljevanje koalicije, temveč le za standarden postopek.« Konec citata. Točno takšen standarden postopek izvajamo tudi danes. S tega mesta se moram zahvaliti za odgovorno ravnanje Poslanski skupini Nova Slovenija. Nova Slovenija ne glasuje in ne odloča tako kot koalicija, ampak v tem primeru odloča tako, kot je za varnost v Sloveniji potrebno in prav. Hala lepa. Hvala lepa. S predstavitvijo stališč poslanskih skupin smo končali. Prijavljenih k razpravi ni. Prehajamo na odločanje o predlogu sklepa. Preden dam besedo za obrazložitev glasu, vas samo še obveščam, da bo na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o parlamentarnem nadzoru obveščevalnih in varnostnih služb sklep sprejet, če bo zanj glasovala večina vseh poslancev, to je 46 ali več. Gospod Matej Tonin, izvolite, obrazložitev glasu v imenu poslanske skupine. MAG. MATEJ TONIN (PS NSi): Dober večer, dragi kolegi in kolegice! Navadno ne tratim vašega časa, oglasim se takrat, ko se mi zdi pomembno, da je treba spregovoriti. Ko govorimo o civilnem nadzoru nad obveščevalnimi in varnostnimi službami, je to stvar, o kateri moramo spregovoriti. Pet mesecev že traja, odkar ta nadzor ni vzpostavljen. Ne nadziramo ne Policije ne Obveščevalno varnostne službe Ministrstva za obrambo in niti ne Sove. Za nek demokratičen sistem se mi zdi to nedopustno. zdaj bi se lahko sprenevedali in bi to agonijo in situacijo še naprej podaljševali. Tukaj moram reči iskrena hvala koaliciji na tej točki, ker bi se lahko mirno naslonila na sedeže in čakala, kaj se bo zgodilo, in dokler SDS svojih kandidatov ne predlaga, parlamentarnega nadzora ne bi bilo. Z vidika neke vladne koalicije ali oblasti zelo udobno in na nek način tudi pričakovano. Zaradi tega tudi moja zahvala, da ste zmogli ta sklep, kljub temu da vam bo morda kdo rekel, da pljuvate v lastno skledo. Ker zdaj boste imeli civilni nadzor nad obveščevalnimi in varnostnimi službami, ki se mi zdi, kot sem dejal, nujen. Potrebno je pa povedati tudi to, da SDS ničesar ne jemljemo. Ko se bodo vrnili v to komisijo, bodo lahko prevzeli in vodenje te komisije in članstvo v tej komisiji. Na njih je, kdaj se vrnejo in začnejo delati. Do takrat se mi pa zdi odgovorno, da Nova Slovenija prevzame njihovo breme, da to naredi zaradi domovine in zaradi državotvornosti. Čeprav bo za nas veliko breme to, da bomo s štirimi poslanci zagotavljali delovanje te komisije, ob osmih poslanskih mestih, ki jih imamo. Še eno stvar moram poudariti. Ne gre za nobeno kršitev poslovnika. Poslovnik zelo jasno predvideva, da mora imeti opozicija tri mesta v tem parlamentu. Podpredsednik Državnega zbora pripada največji poslanski skupini, mu je predpisano in ga ima, Danijel Krivec je podpredsednik Državnega zbora. Po poslovniku moramo imeti tudi v opoziciji dve komisiji, za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb ter za nadzor javnih financ. Tudi tukaj imamo ti dve komisiji opozicije, če bi seveda želeli. In še to rečem. V preteklosti, v času Šarčeve vlade je bilo to razmerje v opoziciji 2 : 1. Torej dve komisiji ali pa dve opoziciji je prevzela SDS, eno pa Nova Slovenija. V času Šarčeve vlade je bilo to okej, danes, v času te vlade, ko je razmerje 2 : 1, torej eno mesto Nova Slovenija in dve mesti SDS, je pa to kršitev poslovnika. Razumi, kdor more. Hvala lepa. Ima morda še kdo obrazložitev glasu? (Ne.) Čeprav ni ravno običajno, ampak ker tudi jaz glasujem, bom samo na kratko rekla, da se pridružujem vaši obrazložitvi glasu, gospod Tonin. Pa več ne bom govorila. Gremo kar na glasovanje, še zadnje glasovanje danes. Glasujemo.

Hvala